сещам за една измама, която имаше преди няколко години с едни лепенки „Коректна фирма“, които се продаваха. Надявам се на някого да не му е хрумнало в главата да го повтори и на правителствено ниво същото. Аз ще взема отношение и по двата законопроекта. Първо по този, който е внесен от представители на „Продължаваме Промяната“. Първо, ще Ви запозная с един писмен отговор на министъра на финансите Асен Василев към народния представител Ивайло Мирчев от 8 април, който впрочем касае точно тази методика за индексация на цените. За какво става въпрос? Мисля, че тук стана ясно в дебата, този проблем е належащ и е адресиран от всички парламентарни групи – и го знаят, и правителството обеща и пое ангажимент да индексира цените в различните процедури, които са проведени или се провеждат, за да може да се отговори на инфлационния индекс, който правителството изпусна все пак – и ръста на цените, и на материалите. На 8 април министърът на финансите Асен Василев каза, че подобна методика е изготвена, в нея са взимали участие представители на Министерството на финансите, и съобщенията, на Камарата на строителите на Република България и на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. Съобразявайки се с всички коментари и становища, направени по време на работните срещи, е подготвен проект на методика, която регламентира реда и условията за индексиране на разходите по сключени договори за строителство по реда на ЗОП, която предстои да бъде одобрена от Министерския съвет. Тоест на 8 април методиката е била готова и съгласувана с Министерството на финансите. Сега е 9 юни – два месеца по-късно, и гледаме Закон, който да възложи на Министерския съвет да направи методика, която е готова от два месеца. Тоест явно просто се търси вариант на индулгенция през решение на промени на Закона за обществените поръчки, за да може да се направи тази методика, а и Министерският съвет да не носи отговорност, а да се извини с решенията, които ще вземем в Народното събрание. В Доклада на Комисията по регионално развитие се казва как и двете министерства – Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие, подкрепят Законопроекта, само че като се отворят техните становища – да, те принципно подкрепят Законопроекта, но не съвсем, даже предлагат изцяло неговото пренаписване.

„Считам, че промяната на ал. 4 на чл. 116 не е удачна, доколкото действащата разпоредба възпроизвежда изискванията на чл. 72, § 3 по Директива 2014/24 и чл. 89, § 3 от Директива 2014/25. Следва да се има предвид, че подобно на правилата относно изключенията Европейската комисия стриктно държи държавите членки да се придържат към основанията за изменение на договорите, регламентирани в директивите. Поради това предлагаме промяната да се осъществи чрез създаване на нов чл. 116а от ЗОП.“ Тоест казва, че това, което е внесено от народните представители, не става и предлагат редакция, която да не противоречи на европейското законодателство. Тук става въпрос за методиката, методиката, методиката! Само че Министерството на финансите каза, че методиката така, както е написан Законопроектът, няма да е една, а има риск от създаване на много методики. Цитирам: „Видно от Законопроекта, предложената методика се отнася до индексиране на всички договори за обществени поръчки, независимо от техния обект: строителство, доставка или услуги. От новата ал. 4 на чл. 116 не става ясно дали изменението на договорите ще бъде по обща методика, или ще има различни варианти на методики в зависимост от обектите на обществените поръчки. Доколкото касае динамично променящи се отношения, това крие риск от чести промени в Правилника за прилагане на ЗОП, те са в разрез с критиките на ЕК за липса на устойчивост в българското законодателство в областта, което води до затруднение при прилагането му и предпоставка за допускане на нарушения. В тази връзка считаме, че приемането на методика с акт на Министерския съвет осигурява по-гъвкав подход при определяне на механизма за актуализиране на цената на действащите договори за обществени поръчки и не води до посочените негативи.“ Тоест и самото Министерство на финансите Ви казва: „Този закон не е нужен. Ние можем да си го направим сами с Министерския съвет.“ Това е становище, подписано от Асен Василев. Реално следващите параграфи от становището предлагат изцяло нов законопроект, който да замени този, който е внесен от представителите на „Продължаваме Промяната“. становището на министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка са дори още по-критични, като предлагат въобще да не се приемат текстовете, които са предложени от вносителите, да се направи също нов законопроект, защото според тях дори, забележете: „Когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или след сключване на договора е настъпило съществено увеличение“, това е текстът на на вносителите, а това, което казва министър Гроздан Караджов, е, че „след договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация, той може да се реиндексира без никакъв проблем от възложителя“ – договорът го позволява, няма абсолютно никакъв смисъл да се пише в Закона. Затова цялото това упражнение прилича на „Напънала се планината и родила мишка“ – тази стара хубава българска поговорка. Защото проблемът, уважаеми колеги, наистина е наболял за обществените за обществените възложители – било то общини или държавни институции, защото договорите не могат да ги изпълнят заради инфлацията, галопиращата инфлация. Според бюджета, който приехме февруари, тя не трябваше да надвишава 10%, а вече е 14% официално според актуализацията на бюджета. Колко ще бъде до края на годината – само господ знае. Така че в самия законопроект има очевидно много недоразумения, които са внесени явно на коляно, и трябва да се работи дълго между двете четения. Това е становището на двамата министри. Така че, уважаеми господин Председател, очевидно ще има предложения между двете четения за редакции и се надявам, ако залата приеме този законопроект, той в крайна сметка да бъде съобразен с тези изисквания и да даде един картбланш на Министерския съвет да направи каквато методика си иска, която впрочем е готова от два месеца и просто чака да бъде приета от Министерския съвет. Защо Асен Василев или Гроздан Караджов не са ги вкарали, при положение че и двамата са я работили, е нещо, на което управляващите трябва да отговорят. Колкото до втория законопроект – на „Движение за права и свободи“, за отмяна на ин хаус, мога да им кажа, че колегите от „Продължаваме Промяната“ няма да го подкрепят по една проста причина: те вече обичат ин хаус. Всичката риторика, която говореха през последната година, всъщност се оказа фалшива. Колегите от „Продължаваме Промяната“ и техните министри обичат ин хаус. А знаете ли кой министър най-много обича ин хаус? Бойко Рашков! И ще Ви прочета официално прессъобщение на Министерския съвет от заседанието му миналата седмица: „Правителството определи министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи да упражняват правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Интендантско обслужване“ ЕАД.“ ЕАД.“ Честно казано, не съм специалист по търговско право, надявам се някой да успее да ми обясни как двама души са едноличен собственик на ЕООД, без да се промени от ЕООД в ООД най малкото, но тази правна лудост се прави с една единствена цел: да може Бойко Рашков като министър на вътрешните работи да е принципал на „Интендантско обслужване“, чиято единствена дейност е шиене на униформи, тя друго не прави – шият униформи, за да може да пусне ин хаус поръчка, защото очевидно не може или не иска да я направи по откритите процедури, които ЗОП позволява, а иска да мине по ин хаус. Така че, колеги, няма как да подкрепят отмяна на ин хаус, тъй като те вече го обичат. Благодаря. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам отношение по двата законопроекта. Както стана ясно, по първия „Движение за права и свободи“ предлага да бъдат премахнати ин хаус процедурите и така наречените рамкови договори, които вече цяла година слушаме колко са неприемливи за обществото, какви злоупотреби се крият зад тях и какво са направили бившите управляващи с тези два правни способа. Сега е Вашият момент да докажете желанието си за промяна. Съгласен съм, че това като процедура е залегнало в директива, съответно, че те се прилагат на територията на Република България, но и друго е истина – че тези два способа станаха нарицателно за корупция. Вашето мото, с което дойдохте на власт и с което управлявате държавата, е: „Не на корупцията.“ Както направихме със златните визи, златните паспорти, мисля, че сега е моментът да вземем правилното решение и да сложим край веднъж завинаги на тези процедури или да ги направим такива, каквито трябва да бъдат, и такива, каквито претендирате, че ще ги направите. По отношение на втория законопроект с вносител господин Ананиев и колеги мисля, че там наистина трябва да се работи в посока индексация. Не разбирам защо до ден днешен не се вслушахте в многото молби на Сдружението на общините, в становищата, които дадоха, и какво правим за българските общини. На всички е ясно, че трябва да има индексация на договорите. Тези 15%, които се предлагат, според нашата парламентарна група и според обществото са крайно недостатъчни. От многото разговори с кметове, които провеждаме ежедневно, стана ясно, че в малката потребителска кошница цените драматично са нараснали и проблемите с патронажната грижа, най-вече с топлия обяд, стоят на дневен ред на всяка една българска община. Колеги, не приемайте българските общини като вражески организации. Кметовете са най-близо до хората и за тях е изключително важно да знаят, че имат подкрепата на държавата. По начина, по който управлявате в момента, българските кметове не усещат тази грижа. Напротив, месец януари им обещахте едни компенсации за ток, до момента не са получили нищо. Трябваше да вдигнем общата изравнителна субсидия на общините, едни проценти, до някои не достигна нищо, до някои стигнаха 5 – 6%. Ако мислите, че е лесно да прехвърляме грижите на кметовете и в същото време по никакъв начин да не им помагаме,

това, което се предлага за индексация на договорите, е недостатъчно. Сега е моментът да помогнем на българските общини и на българските граждани. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Енчев. Има ли реплики към Цветан Енчев? Няма. Бранимир Балачев – за изказване. Заповядайте, господин Балачев.

На нашето внимание днес са представени два проекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Първият е внесен от колегите от ДПС, който всъщност иска премахването на ин хаус процедурите и рамковото споразумение. На първо четене на Закона сме и по тази причина аз няма да навлизам в детайлите на всеки текст поотделно, въпреки че те са свързани именно с тези две процедури и се иска тяхното премахване от сега действащото законодателство. Мен повече като юрист ме провокират мотивите – преди малко колегата Енчев каза, че в обществото съществува нагласа, че виждате ли, именно ин хаус процедурите и рамковите споразумения са предмет на корупция, тоест това е нещо лошо и ако продължават да съществуват, тези вредни за обществото явления щели да продължат. Аз обаче като човек, който вярва на закона и знае, че когато едно нещо се твърди, то трябва да е доказано по безспорен и категоричен начин, тоест когато се говори, че в тези процедури има корупция, искам да видя поне няколко решения на съда, в които има обществени поръчки, а те са стотици, в които при използване на тази процедура – на едната или другата, са намерени нередности, които са довели до извършване на престъпление по чл. 201 и са влезли в сила. Такива няма!

И до ден днешен при новия министър, който толкова много обича всички и най-вече властимеющите към настоящия момент, господин Рашков – професионалист, човек с много голям опит, досега, освен голословни твърдения за наличие на такива корупционни схеми, не сме чули и не сме видели нищо съществено. Въпросът с чувалите с парите – това са едни такива твърдения, които на този етап въобще не намират никакъв израз в правното пространство, така че, когато говорим за това, че тези процедури са корупционни, трябва да имаме нещо, което действително да провокира нас, народните представители, да се откажем в нарушение на приетите директиви на Европейския съюз от две правни възможности при изпълняване на обществени поръчки. Едната е, както стана дума, за магистрала „Хемус“, когато това е нещо изключително важно, защото аз съм жител на Северна България и трябва да Ви кажа, че 3,5 милиона българи от 1970 г. до настоящия момент – 52 години към днешния ден, очакват приключването на 400 км магистрала. Това е положението. Когато правителството на господин Борисов в предходния му вариант, последния вариант, в който беше на власт, до март месец 2021 г., взе решение, че трябва интензивно да се строи, естествено, че се търсеха всякакъв вид възможности, за да може този процес да да се ускори. И който от Вас – било то на общинско, държавно или на каквото и да е било ниво, се е занимавал със Закона за обществените поръчки и неговата, за съжаление, изключителна бавност с оглед на това именно именно да не би някой текст на самата обществена поръчка или някой да е предпочетен нерегламентирано от Комисията, която разглежда въпросната поръчка, се движат с години,

или пък, както е в настоящия момент, с това ще премина и към втората фаза, към другия законопроект, който е внесен от колегата Ананиев за изменението на Закона в частта му, в която трябва да се актуализира. Тоест, има хиперинфлация, както е в момента, военни действия, поскъпване на горива и така нататък. Според мен ще бъде грешно, не че сме против засиления контрол, казах го на Комисията, ще го повторя и тук, когато става дума за такъв тип поръчки, но законодателно да изтрием с гумичка както ин хаус процедурите, така и рамковите споразумения, считам, че е незаконосъобразно и най-вероятно, ако Вие стигнете, защото аз лично няма да гласувам за тяхното премахване, и то по тези съображения, които изложих преди малко, най-вероятно ще има и някакви наказания, наказателни процедури от Европейския съюз, което при тази опоскана хазна, за която стана дума и разбрахме повече във вчерашния ден, едва ли има нужда да я товарим с излишни глоби, които ще ни бъдат наложени. Толкова по този законопроект. По отношение на другия. Аз мисля, че другият законопроект, както казаха и преждеговорившите, е закъснял. И той е закъснял, защото прекалено много тъй наречените властимеющи довчера, защото вече към днешния ден едва ли са такива, се чудеха по какъв начин всъщност да преминат към тази актуализация, която очевидно е необходима. Тя е необходима, защото съобразно чл. 116, уважаеми колеги, действително имаме забрана за актуализиране на вече веднъж осъществени обществени поръчки. Това е така и ако трябва да има изменения, то измененията трябва да бъдат именно в тази му част. Измененията трябва да бъдат в чл. 116, ал. 1, т. 3, където да доразвием и да дадем възможност тези договори, тези обществени поръчки, които поради форсмажорни обстоятелства, са изпаднали в състояние, в което цените, които са били договорени, а може би те са минали през тази процедура, за която Ви казах, двугодишната, с обжалване на различните кандидати и така нататък, вече са неактуални и че тези поръчки следва да бъдат актуализирани. Било то дали те са международни, тоест дали са по реда на европейските програми, или пък са поръчки, които самият възложител, държавата, или общината по една или друга причина дава. В тази връзка искам да кажа нещо, което е много важно. Ние тук говорим, че виждате ли, трябва да направим така, че да спрем корупцията по тези поръчки и така нататък, защото там цените били много високи и така Казахме го веднъж, когато обсъждахме един друг казус. Това, че ние, парламентът, станахме страна по договор за ремонт на пътища и ще го повторя пак: ако някой твърди, че един договор е нищожен или завишаването на цените, тъй както юристите му казваме нарушаване на добрите нрави е налице, трябва да има куража да заведе дело в съда, да обяви договора за нищожен и всичко, което е направено, да остане за сметка на държавата. Съответно да се платят и всички останали глоби, така че не това е препъникамъкът. Препъникамъкът е ние да дадем възможност тези договори да могат да бъдат актуализирани при наличие на форсмажорни обстоятелства и нашето становище, което се различава от това, което колегата Ананиев е внесъл тук, дали е той, или някой друг го е написал няма никакво значение, затова ние твърдим, че за да няма спекула с каквото и да е било, относно това кой на кого и коя фирма е добра и коя не е добра, коя е изрядна и коя не е изрядна, всичко, което трябва да бъде по актуализацията на тези договори, защото например ВиК – Варна, чака договор за 150 милиона, защото цените вече са други и самият изпълнител, който е готов, казва: няма да направя една копка, защото при тези цени аз не мога да покрия не само разходите, ами трябва да дам 20 милиона отгоре. Нашето предложение ние ще го направим между първо и второ четене, ако се приеме въобще това предложение на първо четене, е за изменение на чл. 116, т. 3, от една страна, и от друга страна, ще направим така, че всички неща, които са необходими да няма намеса или колкото се може по-малка намеса. Създаването на подзаконов нормативен нормативен акт, каквото е Постановлението на Министерския съвет, е едностранен акт, запомнете го това нещо – там няма опозиция и може да се изменя във всеки един момент, защото се издава на базата на Преходните и заключителните разпоредби, с които се приема това. Така че ние искаме в Закона да бъде упоменато: да, при тези обстоятелства има, може да се прави изменение, то може да бъде в тези и тези рамки и така нататък, а не да дадем възможност пак да ги делим на наши и Ваши, на по-добри и по-лоши, на по-русички

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Балачев, в краткото време, което имам за реплика, ще се спра само на първата част от Вашето изказване – тази за ин хаус процедурите. Действително е, че те са уредени в европейското законодателство и трябва да съществуват и в българското. Това е причината, поради която няма да подкрепим Законопроекта на ДПС. Защо са уредени в европейското законодателство? Защото идеята е много проста, много ясна и икономически ефективна. Когато имате холдингови структури, икономически общности, и когато те могат да изпълняват сами определени задачи и да не се минава през нормалната процедура за обществени поръчки, а да се възлага на сестринската структура да може да я върши, това е принципът. Само че този принцип срещна българската практика. В българската практика се получи така, че холдингът възлага на фирма, която няма никаква възможност да извърши дейността, за да може тя да даде на подизпълнители, които реално да извършат дейността и да вземат парите, без да минават през процедурата на обществена поръчка. Това е типичният начин за изкривяване на идеята на Закона. И търсите осъдителни решения – ами, не може да има осъдителни решения, тъй като това нещо е законно. Казвате, че хората мислели и ние я наричаме, че е корупционна – ами, корупционна е, защото какво пречи на тези фирми да се явят на търг или на обществена поръчка и да я спечели. Явно има нещо. Тази корупция се развиваше през цялото време по различните нива и ако първият даде рушвет, и вторият даде рушвет, и третият даде рушвет – последният краде от асфалта. Затова пътищата са на това място, където виждате. Това се случваше и мога да Ви дам примери. Някой спомена „Автомагистрали“, вносителите на Законопроекта, ами „Монтажи“, ами други? Тези шапки, които са занимаваха с това да заобикалят Закона за обществените поръчки. В същото време действително просто заличаването на ин хаус процедурите нито е правилно, нито е законово възможно заради регламентацията, която съществува, затова има решение. Това решение скоро ще бъде внесено като Законопроект, доколкото знам е готов, а ние от БСП сме го внасяли не един и два пъти през годините, а именно ин хаус процедура да е възможна само, когато фирмата, която ще се възползва от нея в достатъчно голяма степен, гарантира, че може сама, а не чрез подизпълнители да изпълни възложеното ѝ

тази бързина, заради която не спазваме законите, заради която не спазваме обществените поръчки – това е фалшива бързина, защото тези пътища, които се строят по този начин, стават само за селфи на този, който ги е правил. Тези, които карат по тях, на втората седмица започва да друса, а на третата има ремонт ремонт и ремонт на ремонта и ин хаус процедура и така се озовахме в ситуацията, в която сме днес. Затова трябва да се сложи край. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Балачев, ще Ви помоля да обсъдим два въпроса във връзка с Вашето изказване и във връзка с двете теми, развити от Вас. Първо, за ин хаус. Не знам дали ще споделите виждането, че колегите от „Движение за права и свободи“ от време на време обичат да се шегуват и да провокират народното представителство. Господин Карадайъ, едното беше, ако не се лъжа, за нулевия лев субсидия за партиите, която предложихте тогава, да видят колко ни е акълът и какво ще направим. В момента предлагат симпатично според мен просто да премахнем ин хаус процедурите, които толкова пречат на новото мнозинство. Ако правилно разбирам, не за нещо друго, а да излезе мнозинството и да каже, че ние всъщност не можем без ин хаус процедури, да признаят, че ин хаус процедурата нито е незаконна, нито е порочна, нито нищо. Аз се изкушавам, като ще се шегуваме, да Ви препоръчам ние да подкрепим премахването на ин хаус процедурите, за да видим след това какво ще прави Агенция „Пътна инфраструктура“ и какво ще прави Регионалното министерство, защото това е целта на промяната. Мнозинството да излезе и да признае, че е грешало. Въпросът ми е дали бихте споделили един такъв подход – да махнем ин хаус процедурата и да видим какво ще стане, защото аз съм съгласен, че когато някой много приказва, трябва да носи последствията от говоренето си. Когато някой обвинява цели процедури и иска да ги премахне – дайте да ги премахнем и да видим какво ще правят след това. Тук виждам едно двусмислие, върху което пак ще Ви помоля също да обърнете внимание. Ин хаус процедурите били лоши, защото изпълнителят, на когото държавата възлага, а то е държавно дружество, което възлага на подизпълнители, когато не му е възможно само да изпълни поръчката, поръчката, във втората част на предложението на колегите от „Продължаваме Промяната“ трябва да приемем, че държавата ще плаща, когато ѝ е възможно – и в единия случай, когато е възможно, и в другия случай, когато е възможно. Сега въпросът ми е: ние всичко ли ще правим, когато е възможно, когато е по кефа на администрацията общо взето, или ще има някакви принципи? Индиректно реферирам и към господин Зарков. И третото, което искам да попитам. От одеве ме бомбардират мои приятели професори по административно право и ми казват: моля ти се, вземи отношение. Не се чувствам много компетентен, но въпросът, който те задават, е: договорите, за които говорим, не са ли договори по ЗЗД, а не административни договори, тоест там държавата не може едностранно да интервенира? Всичко става с договаряне между двете страни, които са равнопоставени. Ако договорите са граждански договори по ЗЗД, а не административни, не би ли следвало държавният орган възложител в свободно договаряне с изпълнителите да урежда тези въпроси със завишаването на цените и да не ангажира отново народното представителство с това да му върши работата и да оставаме с чувството, че може би нарушаваме някъде Закона? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Чолаков. Трета реплика има ли? Няма трета реплика. Заповядайте, господин Балачев, за дуплика. Господин Председател, уважаеми колеги! Всъщност две групи въпроси се поставиха по повод на моето изказване. Първото е от господин Зарков относно обстоятелството, че виждате ли, трябвало да се използва ин хаус процедурата само тогава, когато въпросният държавен холдинг има имущество за около 1 милиард – 1 милиард и половина, защото, за да строиш магистрала, да имаш толкова валяци, багери, тежки камиони и така нататък, трябва да разполагаш с този финансов ресурс, който очевидно, че ако приемем нещо подобно като схема, това значи, че то никога да не се изпълни. Напротив, в повечето обществени поръчки, между другото, участват консорциуми, тоест различни търговски дружества, които имат различен потенциал в различна част по изпълнението на една такава обществена поръчка. Така че съвсем нормално е, а между другото, в ин хаус процедурите държавата, понеже това са държавни холдинги, би следвало да има отново възможност все пак да прави някакъв контрол върху разходване на тези средства, защото тя подписва подизпълнителски договори и в тях регламентира кой какво трябва да прави, при какви цени и в какви срокове. Така че да ограничим и да кажем, че холдингът, тоест държавата може да възложи сама на себе си такава поръчка и да стесним периметъра, значи отсега все едно да кажем, че това не може да се получава. В тази връзка, господин Чолаков, сте абсолютно прав. Бихме могли да експериментираме и аз бих бил готов, между другото, да подкрепим тяхното предложение за премахване на ин хаус процедурите, ако имаше шанс това правителство да продължи. Но то няма да продължи. Днес ще го прекратим, докато влезе в сила и докато го публикуваме Закона, няма да го има, господин Карадайъ, и няма да го има правителството. Тоест за какво го правим тогава? Така че склонен съм, би могло да ги видим какво биха направили те, да видят ЗОП, да го отворят този закон, да видят за какво става дума и така нататък, и да им видим сеира, както се казва, извинявам се за езика. Що се отнася до това дали са граждански, или са административни договори, действително въпросът е малко спорен. Спорен е, защото в основата на тези договори, въобще за договора за поръчка, се базира на два основни закона – на Закона за задълженията и договорите, и в една част в Търговския закон. Лошото е, че Законът за обществените поръчки се се явява специален закон по отношение на определени договори и там има определени ограничения, които така или иначе би следвало да се използват. Затова и аз предлагах да се измени тази възможност примерно за това, че един път подписан договорът за обществена поръчка, той не може да бъде да бъде разширяван, тоест цените не могат да бъдат изменяни, именно по тази причина този текст всъщност е препъникамъкът към настоящия момент. Ако ние изменим и дадем възможност вече при определени условия, при наличието на форсмажорни обстоятелства тези неща да се променят, ето, достигаме до това. Но това нещо трябва да стане със силата на Закона, а не с Наредбата. Дали ще е днес Гроздан Караджов, както видяхме, или ще бъде следващият, по-следващият, няма никакво значение. Основната рамка, върху която... тоест трябва да спестим възможността на наши, Ваши и така нататък, и така нататък. А що се отнася до това, няма как да има в един закон: „Ами, ако искам, ще Ви платя, ако искам, не мога да Ви платя.“ Щом си поел ангажимента, щом има форсмажорни обстоятелства, има оскъпяване на тази продукция, или ще трябва да има прекратяване без санкции, без санкции, тоест да търсиш нов човек, който да го завърши, но той няма да го завърши на тези цени, или ще трябва ти да поемеш този риск, след като си възложител, и да доплатиш сумата, която е необходима. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване по Законопроекта, предложен от колегата Настимир Ананиев и група народни представители, този законопроект, колеги, е изключително необходим, но безкрайно закъснял. Безкрайно закъснял – с може би повече от година. По-големият проблем за този законопроект е, че по него липсва политически консенсус очевидно. И още по-голям проблем е, че вероятно няма да има такъв, предвид вчерашните събития, за огромно съжаление. Няколко обаче са основните пороци в този законопроект, които бяха дискутирани в хода на дискусията от колегите. Аз ще се спра на може би най-важния, а именно тази анонсирана 15-процентна граница за индексиране на договорите за обществени поръчки. По тази методика, която е публикувана, не става точно ясно откъде е взето това число 15, но аз бих искал да предоставя малко статистика по отношение на строителните материали, за да стане ясно на колегите и на експертите, които смятат да подготвят тази методика, каква е фактическата обстановка в момента.

Цимент – 110 лв. на тон 2021 г., 150 лв. на тон 2022 г. – 36% увеличение. И впрочем, по време на заседанието на Регионалната комисия тази седмица министър Караджов спомена, че видите ли, нямало значително увеличение на инертните материали, което е категорично невярно и бих искал отново да се обърна към експертите на Министерството да обърнат внимание на този въпрос, защото, колеги, с пясъка имаше много голям проблем през тази година. Много голям проблем. И пясъкът от 8 лв. на тон в момента е 14 лв. на тон, като е ниска цената в момента, което прави 85% увеличение. И разбира се, най-ниското увеличение е на филца, който от 10,50 е на 12,50, което е 19%, най-ниското увеличение, по-високо от индексацията от 15%. Разбира се, трудът всички знаем, че се повиши с не по-малко от 30%. Същото важи и за механизацията, която се вдигна заради високите разходи за горива. Така че, колеги, когато подготвяте тази наредба, моля Ви, съобразявайте се с тези данни, те са реални. В противен случай това, което ще направите като индексация, е просто безсмислено и няма да работи. И по втората точка, виждам, че има още малко време, по втората точка, която бих искал да засегна, това, това, което е записано в анализа за ползи и разходи, че промяната на законодателството няма да доведе до пряко и косвено въздействие върху държавния бюджет, което е абсурдно. Говорим за индексация, която е 15% поне, но няма да има косвено въздействие върху държавния бюджет. Тези пари откъде ще дойдат абсолютно не става ясно. Няма ги заложени в така наречения проект за бюджет, актуализацията. А най-големият проблем, колеги, че най-засегнати от това увеличение на строителните материали и дейности са общините. За тях няма и думичка. Няма и думичка! За тях никой не казва откъде ще дойдат парите. по изказване на представители на Националното сдружение на общините става ясно, че ако бъде приета тази методика, ще са необходими поне 1 милиард допълнително към общинските бюджети. Тези пари откъде ще дойдат не е ясно. Така че, колеги, моля Ви, обърнете внимание, съвсем сериозно, върху тези въпроси, защото иначе този законопроект, ако мине, ще бъде поредният прах в очите на хората. Благодаря. Благодаря, господин Шишков. Реплики към Младен Шишков има ли? Заповядайте, госпожо Кирова, за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Колега Шишков, това, което ме притеснява в предложения Законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки, е субективният фактор, за който всички трябва да си дадем сметка, че е редно да избягваме, когато променяме законодателството. Защото в противен случай къде отива онази стабилност на законите и нормите, които приемаме, които ще ни дадат възможност да се развиваме като държава с правила? И в този смисъл притесни ме казаното тук от преждеговорящи, които говореха за коректни фирми. Кой ще прецени кои фирми са коректни и кои не са, при условие че има фирми, които са изпълнили своите задължения, фактурирали са и са актували това, което са извършили, имат издадени сертификати. Кои от тях са коректни и кои не са? Освен това чух да се говори и за завишени цени. И в тази връзка имам един конкретен въпрос – до момента по колко договора е установено, че има завишени цени? Един, два, три, двеста, триста? Колко са договорите и може ли да ми бъде посочен конкретно един договор, по който има завишени цени? И накрая, бюджетът показва всъщност политиката на правителството за управление на държавата и тяхното виждане – на тези, които управляват държавата, как ще ни развиват оттук нататък като общество. Има ли заложени средства в бюджета за тези индексации, не само за общините, а за всички останали договори? Мисля, че на този въпрос, ако си дадем отговор, ще разберем, че гласуването на един такъв законопроект, тоест предлагането на Законопроекта за изменение, всъщност е лицемерие, защото то не е подплатено с финансови средства. А иначе да, индексация трябва да има и тя е безкрайно закъсняла. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Кирова. Втора реплика към Младен Шишков? Няма. Заповядайте, господин Шишков, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Кирова, действително имате основание да се притеснявате по въпросите, които поставихте, защото като че ли шест месеца по-късно все още не сме се освободили от онова политическо говорене, което е характерно за предизборна обстановка, а сякаш колегите са предусещали, че предстоят нови избори и затова продължиха с това празно говорене, което се оказа, че е абсолютно безсмислено. Действително този законопроект, ако не бъде подплатен с финансови средства, той ще остане безсмислен, той няма да има своето правно приложно поле. Що се касае до завишените цени, само едно изречение ще кажа. Нека колегите да погледнат в момента по какви цени са публикувани новите обществени поръчки на Регионалното министерство например.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

затова да направим едно общо изказване относно политиката и водената политика от сега управляващите. Първо, бих искал да

че внесоха този законопроект, за да може днес да се разглежда и внесеният от нас законопроект още януари месец. Иначе нямаше да можем да го разглеждаме. Ние ще подкрепим предложения законопроект от господин Ананиев, като още отсега заявяваме, че между първо и второ четене ще се опитаме да направим подобрения в предложените текстове чрез предложения за промени между първо и второ четене. Доколкото за внесения от нас законопроект, искам много сериозно да се обърна към народните представители за лъжите, които се изговарят от политици в предизборна ситуация, за лъжите, когато се изговарят по адрес на политически опоненти и когато дойде време същите тези политици да се огледат в своето огледало, виждат нещо друго. Такава беше идеята и на този законопроект, но той не е единственият. Ние от „Движение за права и свободи“ казахме, че ще се опитаме да изобличим всички лъжи, независимо откъде идват и на каква тема са, а лъжите се изобличават най-добре чрез изясняване на фактическата картина или чрез промени в съответните закони, които касаят темите, по които се лъже. Такава беше и тази тема, защото предизборната кампания на сега управляващите мина под мотото „Нулева толерантност на корупцията“ с основен аргумент и конкретика за ин хаус процедурите. Дори спряха и предвидените средства за изграждане и поддържане на пътната инфраструктура. Само бих искал да припомня, че това не е нещо ново в българската политика. През 2009 г. дойдоха едни управляващи, които бяха със същата мантра борба с корупцията, и всичко онова, което се е случвало преди тях, е корупция и те ще се борят с корупцията. Само че и те направиха същото, на което сме свидетели през 2021 г. – спряха средствата и парите на вече проведени процедури за публични инвестиции, близо около 1 милиард тогава, и сега около 1 милиард и малко повече, тоест като политическо поведение не е нещо различно. Ние през целия този период от 2009 г. досега говорехме за промяна и сега дойде на власт „Промяната“. Само че самоназовалата се „Промяна“ дойде на власт, която, ако е промяна, е промяна от лошо към по-лошо, а не към подобряване, защото разбираме, че една процедура или една сделка е корупционна за тях,

пак се наслушахме на същите клишета – за корупция, борба с корупцията и потенциален риск за корупция, само че корупция има там, където има власт. И днес, когато Кирил Петков, Асен Василев и Бойко Рашков говорят за корупция, потенциалният, най-високият риск за корупция е при тях. Те са на власт днес! Корупция има там, където има власт, обаче клишетата продължават и по адрес дори на хората, които 12 години не са били на власт, и те биват обвинявани в корупция. По този начин няма да се оправят нещата. В момента обаче обърнете внимание как се говорят същите клишета. Довчера кабинетът не беше корумпиран, обаче от вчера следобед и днес сутринта министрите, предложени от ИТН, които подадоха оставка, се оказаха корумпираните министри, а те, от друга страна, посочвайки факти в публичното пространство, документи и протоколи, вече там на фактите не трябва да се обръща внимание. Затова, уважаеми колеги, както заявихме, че ще изобличим лъжите и ще се опитаме да върнем нормалността в българската политика, нормалността в Народното събрание в България чрез изобличаване на лъжите, ние ще продължим да го правим и този законопроект е един ярък пример за това. Ин хаус процедурите бяха корупционни, когато не се правеха от Асен Василев, Кирил Петков и Бойко Рашков и когато идва техният ред да носят отговорността за определени дейности в държавата, това вече не са корупционни сделки. По същия начин беше и за златните паспорти. Лъжеше на алангро – цитат, отвсякъде и в един момент, когато се предлага законопроект – ама, чакайте сега, какво стана? В крайна сметка се оказа, точно тези, които лепят етикети за корупция на своите политически опоненти, се оказаха в схемите за златните паспорти и изтеглиха един от колегите от прожекторите, като си мислят, че като го оставиха в ББР и го направиха съветник, то не се вижда от хората, че не е излязъл от властта. Така беше и с ББР – едни лъжи се ръсиха от министъра на икономиката Кирил Петков, обаче неговият подпис седи в документ, който е в сайта на Народното събрание, че е лъгал в публичното пространство. Така беше и за газопроводите впрочем. Поздравления и благодаря Ви, колеги, че днес взехме решение да има Временна комисия, която да изследва всички факти и обстоятелства, защото само истината може да изобличи лъжите, които ръсят днес управляващите. Затова моят апел към Вас, уважаеми колеги народни представители, е: ако сте били искрени в предизборната си кампания, че ин хаус процедурите са корупционна схема, би било редно да подкрепите предложените от „Движение за права и свободи“ промени в Закона. Обратното, ако Вие не подкрепите тези предложения, които сме направили за премахване на ин хаус процедурите, ще Ви помоля да излезете пред българските граждани и да им се извините, че ги лъгахте досега

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Карадайъ, бих искал да се хвана само за началото на Вашето изказване, където благодарихте на управляващата коалиция, че е добре, че са вкарали законопроект в същия Закон за обществените поръчки, за да могат да разгледат Вашия от януари месец.

внася един законопроект по един закон, така че да внесете и Вие законопроект в същия закон, да Ви кажа, че законопроектите на останалата част от опозицията в лицето на ВЪЗРАЖДАНЕ също не биват разглеждани. Аз съм народен представител с много малък опит и по-малък от Вас, но да ви кажа, че ние пък се захванахме за една друга възможност. Когато управляващата коалиция или Министерският съвет внесе един законопроект, между първо и второ четене правим промени, принудени сме да правим промени, за да може тези наши промени да бъдат гледани,

във връзка с Вашето изказване ще Ви помоля в дупликата си да споделите – за такива млади народни представители с по-малък опит като нас и други, начина, като представители на опозицията, така че да може този парламентаризъм да върви не само

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Петров, уважаеми госпожи и господа народни представители! Много е труден отговорът на Вашия въпрос, защото, когато говорим за върховенство на правото или върховенство на закона, обикновено самите ние трябва да даваме личен пример с нашето си поведение и с нашите си действия. Обаче тук се получава точно обратното – нарушители на Конституцията, нарушители на законите на страната, нарушители на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на своите политически опоненти за върховенство на закона и правото и сочат с пръст. Обаче самите те, нарушавайки Конституцията, законите и Правилника, си мислят, че на тях всичко им е позволено. Впрочем така беше и през последните 12 години – не е промяна, не е нещо ново. Крайно време да се случи нещо ново в добра, положителна посока – да има нормалност в политиката, да възстановим демокрацията, върховенството на правото, да възстановим нормалността в политиката, за да можем да започнем да възстановим и държавността в нашата страна, и то започва тук, от тази зала, и затова отговорът ми е труден. Благодаря Ви.

Изправени сме пред два въпроса – единият е да подкрепим шегата на ДПС и другият е да подкрепим незаконното предложение на Настимир Ананиев. Изберете! Добре, съвсем в реда на нещата е репликата. Заповядайте, господин Биков, за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Чолаков, аз се надявам да обясните какво имахте предвид, защото поне аз не можах да разбера нито шегата на ДПС, нито незаконното предложение на господин Ананиев, въпреки че вярвам на думите Ви, че и едното, и другото е вярно. Благодаря, господин Биков. За втора реплика – Мустафа Карадайъ.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

Колеги, започнахме да се питаме: ние какво правим всъщност в тази зала, в смисъл днес? Водим една делова дискусия по едни конструктивни предложения – конструктивни или неконструктивни, и се правим сякаш нищо не е станало днес. Вие нали разбирате, че няма правителство, няма управляващо мнозинство? Законопроекти, които това мнозинство внася, не мисля, че има готовност това Народно събрание да приема. Те проявиха неуважение не могат да очакват нищо насреща. Те не желаеха да работят с консенсус – няма да има консенсус отсреща. В смисъл какво продължаваме да правим с тези хора, господин Карадайъ, а изобщо и другите колеги? И понеже влизаме в една друга фаза на политическия живот в страната, тази вече приключи, аз мисля, че никой няма съмнение, тази фаза приключи. Правителството на Кирил Петков е в историята. Мисля, че в тази фаза, която ни предстои на всички политически сили – отговорни към държавата, защото ние сме отговорни към държавата, не към емоциите си, не към пристрастията си, можем да разменяме шеги и закачки, но аз съм убеден, че всички тук сме отговорни хора. Искам да кажа нещо, което искам всички да го чуят. Няколко пъти ми се случи с колеги от – да кажем, старите партии, които се упражняваха тук безмилостно върху ГЕРБ, да им кажа: колеги, няма да сте морални победители. Няма. В тази кал няма да има морален победител. Никой да не си въобразява, че може да хвърли всички грехове на целия преход върху една политическа сила и всички да излязат чисти. Няма да стане! Аз няма да го допусна. Аз! „Ти да видиш!“) Да. Да, тоест ще направя каквото зависи от мен, ако искате да работим в тази посока. Разровиш ли го – нали знаете поемата, „разровиш ли го, ще мирише и ще горчи като отрова“. ровим!“) Колеги, наистина призовавам за малко повече толерантност, за малко повече уважение, което ни липсваше през последните две години, защото, пак казвам, след като мине фазата, която ни предстои, отново политическите сили ще бъдат тук, отново ще трябва да се изграждат мостове, отново ще трябва да се разговаря и е по-добре наистина да запазим добрия тон и да спрем с това някой да се опитва да става морален победител на гърба на останалите. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Заповядайте. Декларация от името на ГЕРБ-СДС. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, в известна степен това, което ще кажа след малко, се явява и продължение на думите на колегата Радо Чолаков. Днес е един особен ден, навършват се точно 99 години от преврата на 9 юни 1923 г. Това е една особена дата, която увенчава един период, започнал още през 1918 г., и съпътствал близо 100 години обществения живот на България, а именно периода на политическата омраза и политическото насилие. Предшестван е от Войнишкото въстание, предшестван е от печално известния Конгрес на цвеклопроизводителите в Търново, предшестван е от арести, стригане на бради и на мустаци на опозицията, задържане на политически лидери без присъда и без затвор. Без 9 юни нямаше да има 19 май, нямаше да има 9 септември. Това е еманацията на започналия бял и червен терор, най-кървавата мартеница в българската история. Повече от 100 хиляди са преките жертви на политическия терор през цялото това време. И каква поука бихме могли да извадим днес, припомняйки тази дата? Тя според мен е очевидна. Когато езикът на омразата влезе в политиката, той много лесно отива на улицата. Много лесно нашите политически битки тук се превръщат в битки на улицата и се превръщат в истински терор. След това връщане назад няма. След това има кръв за кръв, зъб за зъб, око за око и така повече от 100 години се люлеем в тази люлка, която струва живота на точно толкова българи, колкото сме дали по фронтовете на войните, в които България участва, и то какви българи – да не ги изреждам – Хербст, Гео Милев, много са, Трифон Кунев. Може би можем да потърсим и ироничен паралел днес. Например през 1923 г. Българската комунистическа партия (тесни социалисти) по повод Деветоюнския преврат казва, че това е уреждане на отношенията между селската и градската буржоазия и те няма да се намесят. В някаква степен и днес бихме могли да решим, че отношенията между Кирил Петков и Слави Трифонов са уреждане на отношенията между селската и градската буржоазия, и също да стоим несъпричастни към това, което се случва. Да, това е ироничният прочит, но има и неироничен прочит, колеги, и неироничният прочит е опитът на българския закон „Магнитски“, който изтече в медиите то това е политическо насилие. Неироничният прочит е идеята един човек – господин Рашков, с доказан нагон към полицейщина, да бъде предложен за шеф на Комисията, която ще разследва корупцията, която, между другото, има две преписки за неговата, тоест ние предлагаме да оглави Комисията човек, който тази комисия разглежда. Това би трябвало да бъде един малък знак – точно днес, на 9 юни, 99 години по-късно, да бъдем по-внимателни в думите, по внимателни в намеренията и да не повтаряме грешките на дедите си, защото – да, децата плащат за греховете на родителите си и няма кой друг да плати. Благодаря Ви за вниманието. Бог да пази България!

Благодаря Ви, господин Председател. В края на този доста странен дебат си позволяваме от името на парламентарната група на БСП да призовем всички парламентарни сили към сериозен размисъл за смисъла на нашето съществуване оттук нататък тук, към градивност и към нещо, което ни убягва вече последните дни. И аз съм изключително учуден, като член на парламентарната група, и това го споделяме всички помежду си, че в опита да се направи опело на едно незапочнало още управление, се цитират Вапцаров, Гео Милев, Румянцев – хора, които носят ореола на идеология, която Вие ненавиждате

непрекъснато обвинения в невъзможност да се разбере какви са интересите на нацията, а се правят непрекъснати спънки, уважаеми колеги, месеци наред в работата на най-висшия орган на държавата. Единици от нас се опитваха тук, от тази трибуна, да бъдат прагматични, дори и днес – във всички законопроекти, във всички решения, които се взимаха и днес, и вчера, и да дадат професионалния, духовния, наистина градивния тон. Но се явяваха и други, които носеха бремето на една отговорност. Спомням си нещо сега, понеже говорим много за дигитализация – години наред, и не понесоха тази отговорност като отговорност пред държавата си и се явиха тук, и продължават да се говорят по какви ли не въпроси – на законотворчество, на морал. Нека – тук много съм възхитен от думите на Дилов, да, някои дати трябва да се помнят, но ние си спомняме добре кой направи преврата на 9 юни, какво се случи две години по-късно. Спомняме си как се изгаряха хора и този, който цитирахте, беше разстрелян в един тунел, където Ви е срам да отидете и никога не сте стъпвали. И всичко това налага един голям въпрос, който постави уважаваният от мен Любен Дилов, въпросът за помирението на нацията, въпросът за градивността на нацията, който се опитваме сега да Ви поставим, който поставят и други колеги, от други парламентарни групи, които не се отнасят с Вас и с всички нас тук с такова неуважение, с такава ирония, слагайки на гърдите си табелата „Експерт“ и наричайки другите профани. Това се моля. (Реплики.) Няма да споря, доцент Иванов, с Вас, Вие днес не бяхте много време в залата, така че може да сте изпуснали някои от определенията, които се случиха тук. Но позволяваме си да обърнем внимание като парламентарна група на сериозния момент, който преживява нацията, на опита отново на някои от нас тук да хвърлят не мостове помежду ни, а да изгорят всичко, което се нарича парламентаризъм. Да искат да се тръгне в момента към предсрочни избори, към сваляне на правителство, към една тотална деградация на държавата, която няма да я доведе до нищо добро. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: …нелепо и в никой случай не прави чест на никого от нас. Молбата ни е, обръщам се към Вас, с цялото си отворено сърце, нека тук, от тази трибуна, да не се замеряме с гнусни обвинения, с лоши квалификации, да търсим във всяко нещо, което се обсъжда тук, рационалността, а не това, което ще спре развитието на един или друг проблем, който парламентът ще реши, защото тези хора, които цитирахте тук преди малко, са се опитвали да го правят и са дали живота си за това много десетилетия преди нас. Някак си атмосферата, която създаваме тук, не казвам за всички, но немалко от нас, изобщо не е достойна за тяхната памет. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, Професоре. По дискусията по двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки има ли последни желаещи за изказвания?

внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители – първо гласуване на Законопроекта, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

Преминаваме към следващия законопроект: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-53, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители – първо гласуване на Законопроекта.

гласуване на Законопроекта.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република

№ 47-202-02-7, внесен от Министерския съвет на 15 март 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 март 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София.

„След влизането в сила на Договора от Лисабон Европейската комисия стартира инициатива за прекратяването на двустранните инвестиционни договори. Съдът на Европейския съюз постанови, че арбитражните клаузи в международните договори за защита на чуждестранните инвестиции между държавите членки противоречат на чл. 267 и чл. 344 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Законът за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, е приет от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 7 октомври 2020 г. Няколко държави членки, между които и Австрия, не подписват Многостранното споразумение, но заявяват готовност да пристъпят към двустранно прекратяване на инвестиционните си договори, в случай че са налице такива с останалите държави членки. Техническата работа по изготвяне на проекта на Споразумение между България и Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София, започна през месец август 2020 г. въз основа на проект, предоставен от австрийската страна. Процесът по техническо съгласуване приключи през юни 2021 г. с договарянето на Проект на споразумение, с което се прекратява Двустранният инвестиционен договор, сключен през 1997 г.; прекратява се и чл. 12, параграф 3 от Договора, който разширява защитата на инвестициите, направени преди датата на прекратяване на договора, за по-нататъшен период от време. По този начин член 12, параграф 3 от Договора няма да поражда никакви правни последици след влизането в сила на Споразумението за прекратяване. Споразумението за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите е подписано на 10 декември 2021 г. в Брюксел от постоянните представители на двете държави към Европейския съюз. Австрия е приключила вътрешните си процедури по одобрение на Споразумението за прекратяване. В България законовите изисквания предвиждат последващо ратифициране на Споразумението за прекратяване от Народното събрание на То ще влезе в сила на първия ден от втория месец след датата, на която България е уведомила Австрия за приключване на националната процедура. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: за – 16 народни представители,

и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София, № 47-202-02-17, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г.“ Благодаря Ви, господин Димитров. Постъпил е Доклад и на Комисията по въпросите на Европейския съюз. Деница Симеонова – заповядайте.

за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София, № 47-202-02-17, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022

за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София, № 47-202-02-17, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г.

за взаимно насърчаване и защита на инвестициите се подписа на 10 декември 2021 г. в Брюксел от постоянните представители на двете държави към Европейския съюз. То е част от процеса по прекратяване на инвестиционните договори между държавите – членки на ЕС, и е в унисон с дългогодишната позиция на Европейската комисия, че двустранните инвестиционни договори, сключени между държавите – членки на ЕС, се припокриват и влизат в противоречие със законодателството на Съюза, тъй като дискриминират инвеститорите в ЕС въз основа на националност. Във връзка с решение на Съда на Европейския съюз, че арбитражните клаузи в двустранните инвестиционни договори противоречат на чл. 267 и чл. 344 от Договора за функционирането на ЕС, държавите – членки на ЕС, и Европейската комисия засилиха обсъжданията за тяхното прекратяване, а някои държави членки ги прекратиха двустранно или едностранно. В резултат на съвместната работа между Комисията и държавите – членки на ЕС, на 5 май 2020 г. в Брюксел беше подписано Многостранно споразумение между 23 държави – членки на ЕС, с което участващите държави се съгласиха да прекратят сключените помежду им двустранни инвестиционни договори. Законът за ратифициране на Многостранното споразумение бе приет от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 7 октомври 2020 г. Австрия е една от държавите – членки на ЕС, заедно със Швеция, Обединеното кралство, Финландия и Ирландия, която не подписа Многостранното споразумение. Това наложи прекратяването на Договора между България и Австрия Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите да стане чрез подписването на двустранно споразумение. Австрия е уведомила България, че е приключила вътрешните си процедури по одобрение на Споразумението. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране

Откривам дискусия по Законопроекта. Желаещи за изказване? Няма желаещи за изказване. Прекратявам дискусията.

внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г., да бъде приет и на второ четене, тъй като по време на обсъждането не са направени предложения за изменения и допълнения на Законопроекта. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Димитров. Обратно становище има ли? Няма обратно становище. Подлагам процедурното предложение на гласуване – да разгледаме ратификацията и на второ гласуване.

Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Гласуваме наименованието на Законопроекта и единствения член от него, така както бяха изчетени от председателя на Икономическата комисия. Режим на гласуване. Гласуваме ги анблок.

Благодаря, господин Председател. Бих искал да направя процедура за допуск. На основание чл. 43, ал. 2 от ПОДНС да гласуваме в залата да бъдат допуснати следните лица:

Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск на госпожа Велкова и госпожа Желязкова. Гласували

Желязкова. Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят госпожа Велкова и госпожа Желязкова в залата. Постъпил е Доклад от Комисията по бюджет и финанси. Господин Сабрутев, заповядайте.

№ 47-202-02-7, внесен от Министерския съвет на 15 март 2022 г. На заседание, проведено на 26 май 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите – Ивайло Яйджиев – заместник-министър, и Звезделина Желязкова – държавен експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите. Изготвянето на икономически преглед на страната ни е задължителна стъпка по пътя на присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – за краткост ОИСР. Целта на прегледите на ОИСР е да се установи състоянието на икономиката, финансовата система и на политиките в различните сфери, в рамките на които държавите, желаещи да се присъединят към ОИСР, следва да докажат, че се придържат към общите принципи на Организацията. В рамките на Споразумението ОИСР ще извърши Икономически преглед, в който ще бъде отчетен и напредъкът по препоръките в доклада на ОИСР от 2021 г. Също така ще продължи да изготвя икономически анализи и прогнози за България за периода на действие на Споразумението, които ще публикува в своите издания „Икономически перспективи“ и „Към растеж“. Споразумението е сключено чрез размяна на писма между двете страни. Дейностите, които ОИСР ще извърши в полза на Република България съгласно Споразумението,

от ОИСР предлагат да бъде командирован един служител на Министерството на финансите за период от една година. Служителят ще подпомага работата на екипа в българското бюро по прегледа.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

Предвид обстоятелството, че Споразумението предполага финансови ангажименти за българската страна, съдържа клауза за арбитражно уреждане на евентуални спорове съгласно Конституцията на Република България, същото подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 14 гласа за, без против и въздържали се.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа!

внесен от Министерския съвет на 15 март 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 март 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев. Споразумението за извършване на икономически преглед е сключено чрез размяна на писма между двете страни. Дейностите, които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще извърши в полза на Република България съгласно Споразумението, са на стойност

В рамките на Споразумението Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще извърши икономически преглед, в който ще бъде отчетен и напредъкът по препоръките в Доклада от 2021 г. Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е важен приоритет на външната политика на страната ни и във връзка с това Република България осъществява засилено сътрудничество в различни направления, обобщени в Пътната карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР в периода 2021 – 2023 г. Изготвянето на икономически преглед е задължителна стъпка. Целта е да се установи състоянието на икономиката, финансовата система и на политиките в различните сфери, в рамките на които държавите, желаещи да се присъединят към ОИСР, следва да докажат, че се придържат към общите принципи на Организацията. Във връзка с ратифицираното през февруари 2021 г. Рамково споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се предлага да бъде командирован един служител на Министерството на финансите за период от една година. Служителят ще подпомага работата на екипа в българското бюро по прегледа. Средствата за извършването на прегледа и тези, необходими за командироването на един експерт за една година в размер на 58 800 лв., са планирани по бюджета на Министерството на Предвид обстоятелството, че Споразумението предполага финансови ангажименти за българската страна и съдържа клауза за арбитражно уреждане на евентуални спорове съгласно Конституцията на Република България подлежи на ратифициране със закон. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: за 16,

Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България

Борислав Антонов, за изказване ли? Стоп. Господин Антонов, ще Ви запиша, но ще остане за утре изказването Ви тогава. Ще продължим дискусията утре поради изтичане на времето. Преди да закрия заседанието, ще изчета съобщението за парламентарния контрол за утре – 10 юни: - заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще отговори на един въпрос от народния представител Даниел Петров. министърът на отбраната Драгомир Заков ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Петков и на едно питане от народния представител Христо Гаджев. - министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще отговори на четири въпроса от народните представители Александър Несторов; Благовест Кирилов, Благовест Кирилов, Крум Зарков и Иван Петков; Славена Точева; и Младен Шишков. - министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 62 въпроса от народните представители Хайри Садъков – три въпроса; Елхан Кълков – два въпроса; Павлин Кръстев – два въпроса;

Марио Рангелов – два въпроса; Имрен Мехмедова – два въпроса; Ализан Яхова – два въпроса; Юсеин Вейселов; и Андрей Чорбанов. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 97, ал. 2 от ПОДНС поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват: министърът на правосъдието Надежда Йорданова; - министърът на земеделието Иван Иванов; - министърът на енергетиката Александър Николов. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. това закривам днешното заседание. Следващото редовно заседание ще се проведе утре от 9,00 ч.